Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.Na

jedinice.Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 126 narodnih poslanika, odnosno da je prisutno najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne vas da su sprečeni da sednici prisustvuju narodni poslanici Borislav Kovačević, Đorđe Komlenski i Aco Petrović.Nastavljamo rad i prelazimo na zajednički jedinstveni pretres o 3. i 4. tački dnevnog reda sednice.Saglasno sednice.Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju: Tatjana Matić, ministar trgovine, turizma i telekomunikacija, Maja Popović, ministar pravde, Milan Dobirijević, vršilac dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija, Jovan Ćosić, pomoćnik ministra pravde i Vladimir Vinš, viši savetnik u Ministarstvu pravde.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članu 192. stav 3, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika, otvaram zajednički jedinstveni pretres o: Predlogu odluke o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge i Predlogu kandidata za izbor članova veća Agencije za sprečavanje korupcije.Samo korupcije.Samo da prenesem da se ministarka pravde Maja Popović javila i da će ona stići za pola sata, pošto je na sastanku kod predsednika.Želim

Poštovani predsedniče, uvaženi poslanici, da, želim reč ispred predlagača u vezi sa našom tačkom dnevnog reda. Zahvaljujem se.Pre svega, želela bih jednu kratku informaciju uvaženim poslanicima da pružim u vezi sa javnim konkursom za izbor članova Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge.Narodna usluge.Narodna skupština je, inače, donela Odluku o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge 3. marta 2016. godine. Mandat članova Upravnog odbora je trajao pet godina.Imajući godina.Imajući u vidu da je članovima Upravnog odbora Agencije prestao mandat istekom vremena na koji su izabrani, odnosno 3. marta 2021. godine, resorno Ministarstvo za trgovinu, turizam i telekomunikacije je, u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama, raspisalo i sprovelo sprovelo javni konkurs za izbor predsednika, zamenika i članova Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge.Vlada je, shodno tome, 19. februara 2021. godine podnela Narodnoj skupštini Predlog odluke o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora. Ovom odlukom su predloženi sledeći predsednik, zamenik i članovi.Za predsednika je predložen gospodin Dragan Kovačević, koji je inače bio i dosadašnji predsednik Upravnog odbora. Za zamenika predsednika je predložen Petar Stijović, takođe i dosadašnji zamenik predsednika Upravnog odbora. Za članove su predloženi dr Vladimir Krstić, koji je takođe bio dosadašnji član, dr Slobodan Ristić, novopredloženi član Upravnog odbora i prof. dr Dejan Marković, koji je takođe bio dosadašnji član Upravnog odbora, inače stručnjak iz oblasti poštanskih usluga.Članovi usluga.Članovi Upravnog odbora se, inače, biraju iz reda uglednih stručnjaka sa visokim akademskim obrazovanjem iz oblasti značajnih za rad Agencije, a naročito iz oblasti elektronskih komunikacija, ekonomije i prava. Takođe, stručnjaci koji su ostvarili značajne i priznate naučne radove ili u praksi u oblasti elektronskih komunikacija, odnosno poštanskih usluga i uživaju veliki ugled u stručnoj javnosti.Tri člana Upravnog odbora moraju biti stručnjaci iz oblasti elektronskih komunikacija, shodno članovima Zakona o elektronskim komunikacijama, a jedan član Upravnog odbora mora biti stručnjak iz oblasti poštanskih usluga. Svi navedeni predlozi i za predsednika i za zamenika predsednika i za članove su zaista najviši akademski obrazovani stručnjaci iz ove oblasti koji u Srbiji postoje.U vezi sa tim, moramo reći da je ovaj sastav najreprezentativniji iz oblasti elektronskih komunikacija i poštanskih usluga.

danas pred nama imamo dve važne teme kojima ćemo se tokom dana baviti i sa pozicije narodnih poslanika nastojati da damo doprinos kvalitetnijim odlukama i zaključcima, u ovom slučaju izboru predsednika, zamenika i članova Upravnog odbora RATEL-a. RATEL-a. Kao što smo čuli, u pitanju su kadrovi koji su već obnašali takve funkcije i dokazali se kroz vršenje tih funkcija.Međutim, funkcija.Međutim, ovo je svakako prilika da ponovo otvorimo temu korišćenja nacionalnog državnog blaga koje se zove elektronski mediji i koje predstavlja vlasništvo svih građana kada su u pitanju nacionalne frekvencije, a posebno kada je reč o javnom servisu. Nije prvi put da otvaramo ovu temu, ali, istina, pitanje rada RTS-a i njegove profesionalizacije u etičkom i stručnom smislu očito da nije pitanje koje se može rešiti na nivou jednog državnog organa ili možda na nivou apela koji se upućuju ovde, sa pozicije Narodne skupštine, ili sa nekog drugog nivoa.Istina, ova tema jeste delikatna i ona se ne tiče samo medija, ali je, kada je medij u pitanju, veoma izražena, iz razloga što gde god se pojavljuje pojam autonomnost, mi možemo imati problem, zato što se pitanje autonomnosti najčešće shvata partikularno od strane onih kojima zakon garantuje tu autonomnost.Dakle, da, mediji treba da budu autonomni, samostalni. Isto tako i RTS treba da bude autonoman u svojoj uređivačkoj politici i svom konceptu rada. gde je ta granica autonomnosti i da li autonomnost predstavlja ili znači samovolju? Nažalost, u praksi, u ovom slučaju i nekim sličnim slučajevima se zapravo tako pokazuje, da se autonomnost jedne organizacije, odnosno institucije ili ustanove zapravo percipira kao samovolja, odnosno mogućnost da imate nešto u svojim rukama i zapravo jedina relacija između RTS-a i države kao njenog osnivača jeste da se dobiju pare za finansiranje te ustanove.Ne postoji nigde u svetu takav odnos. Ne postoji nigde u svetu odnos prava bez obaveza. Znači, od porodičnog odnosa, dokle god finansirate svoje dete, vi imate i pravo, a ono obavezu da ima određeni odnos odgovornosti prema onome od koga se dobija taj novac. U ovom slučaju, nažalost, godinama, mi imamo takvo ponašanje, gde je jedina veza između RTS-a i države dobiti ogromne milione novca i posle toga za bilo kakve pitanje odgovornosti o profesionalnom radu, o načinu izveštavanja, o kadrovanju, o uređivačkoj politici, o tome da li vi taj novac građana trošite onako kako treba, odnosno u skladu sa interesom tih građana ili zapravo se ponašate samovoljno i kada je u pitanju javni servis Republike Srbije, nažalost, uprkos svim dosadašnjim apelima, mi imamo insistiranje na samovolji. Znači, sasvim selektivan pristup.Kada su u pitanju političke strukture, nekada je čak značilo, ukoliko ste parlamentarna stranka, to bi značilo obavezu RTS-a ili nekih drugih medija, a posebno javnog servisa, da vas tretiraju kao nezaobilazan faktor u političkim informativnim emisijama, ne, u RTS-u se to radi selektivno. Vi ćete naći tamo neke minorne stranke koje nemaju apsolutno nikakav uticaj, koje postoje sasvim simbolički, oni su nečiji miljenici u RTS-u, po privatnoj ili nekoj drugoj interesnoj liniji i oni su pozivani, oni su sagovornici.Nažalost, ono što me posebno zabrinjava jeste negativan odnos ili animozitet prema političkim predstavnicima nacionalnih zajednica manjinskih naroda, odnosno nacionalnih manjina. Tu imamo dodatno negativan odnos i to je nešto što je nedopustivo. U slučaju Bošnjačke nacionalne zajednice mi smo imali čak i konkretan problem kada je u pitanju zahtev, koji je garantovan i Ustavom i zakonom.Podsećam, po Ustavu Republike Srbije i po nadležnim zakonima, svi građani u ovo zemlji su ravnopravni, sve nacionalne zajednice, svi narodi u ovoj zemlji su ravnopravni i svima se garantuje mogućnost, implementacije svojih prava, pojedinačnih i kolektivnih, na polju jezika, kulture, svih onih posebnosti koje ima jedna nacionalna zajednica i koje ta zajednica želi da baštini.Po

nažalost i pored zvaničnih zahteva koji su upućeni ovoj medijskoj kući, mi smo dobili odgovore koji su prosto ne zamislivi. Znači, dobili smo takve odgovore da eto oni su pitali nekog stručnjaka, ne znam gde

za njega Ustav nije bitan, za njih nisu bitne uopšte norme kulturno-civilizacijske, ustavne i zakonske, nego oni imaju neke svoje stručnjake koje poštuju i onda su oni njima rekli da to ne treba, da da je to sve isto i tako dalje. Dakle, to je nešto preko čega se ne može proći. To se ne može proći jednim saopštenjem ili nekom reakcijom i hajmo dalje. Ne, na tome ćemo insistirati.Koristim ovu priliku da pozovem ne samo RTS, ne znam ima li smisla više njih pozivati, već da pozovem nadležne organe koji se bave zaštitom ljudskih prava, prava nacionalnih zajednica, nacionalnih manjina, da se uključe i preduzmu potrebne mehanizme prema ovoja medijskoj kući koja zloupotrebljava svoju poziciju koja krši zakon, krši ustavne propise i koja ne vrši svoju ulogu servisa svih građana.Po definiciji RTS je servis svih građana. građana. To je medijska kuća koja mora biti na raspolaganju svim građanima, bez obzira da li oni bili Srbi, Bošnjaci, Hrvati, Albanci, Romi, Mađari, Slovaci ili pripadnici bilo koje zajednice u ovoj zemlji, a znate i sami da ih je jako puno, hvala bogu. Znate i sami da sami da po poslednjem popisu u ovoj zemlji ima oko 30%, skoro jedna trećina građana ne pripadaju srpskom narodu po svojoj etno-nacionalnoj pripadnosti.Ukoliko mi imamo takvu drskost sa pozicije RTS-a da se ignoriše pravo ovih ljudi, onda bismo hteli dobiti odgovore da li je to nešto što će državni organi prihvatiti ćutanjem ili aktivno, kako god želimo takve odgovore.Naravno, svesni smo da u lepezi političkih ideologa i programa u ovoj zemlji mi imamo i one koji su nacionalistički i one koji su to više ili manje, svakako da da svaka politička organizacija ima pravo imati svoj ideološko politički program, ali nakon ovoliko decenija raznih eksperimenata i raznih pokušaja, programa, homogenizacija i odnosa prema drugima u negativnom smislu dovoljno je prošlo i dovoljno smo doživeli i preživeli.Hvala Bogu da možemo shvatiti i zaključiti da je raznolikost etno-nacionalna i kulturna raznolikost Srbije, zapravo njeno bogatstvo. Naravno, može biti bogatstvo, jeste bogatstvo ukoliko smo toga svesni i ukoliko želimo da to tako doživimo i da to tako iskoristimo. Dakle, raznolikost, etno-nacionalna u Srbiji je kulturna prednost, jer kulturna razmena se nikada ne vrši među istima, kulturna razmena se uvek vrši među različitima.To je ono što mi pripadnici nacionalnih zajednica koje ne pripadaju većinskom srpskom narodu, naravno, različiti smo ovde i u prilici ste da čujete i različite glasove, glasove, verujte i ja bih mogao, kao neke moje kolege ovde da sve ove istine kažem oštro, drsko, da vas nekim argumentima gađam u lice, ali to je pitanje elementarne kulture i vaspitanja, ali isto je tako isto je tako pitanje da li stvarno želite da vaša poruka dopre do drugih ljudi ili želite da izazovete neki incident, skandal, skrenete pažnju na sebe, dođete 20 minuta na početku, izvalite neku tešku izjavu i pobegnete i onda ostavite ovde mene i Samira da vadimo kestenje kestenje iz vatre. To su različiti pristupi.Ja bih voleo kada bi ovde svi pripadnici nacionalnih manjina, pogotovo predstavnici bošnjačke nacionalne zajednice imaju imaju pristup kakav mi potenciramo, bar u metodičkom smislu. Možemo imati različite programe i različite stavove po određenim pitanjima, ali ono što je naša ambicija jeste da mi ovde naš narod predstavimo.Ja mislim da smo mi mnoge mnoge probleme koje smo imali u proteklom stoleću ili najznačajniji deo tih problema proizilazi iz našeg međusobnog nepoznavanja. Nepoznavanje proizvodi proizvodi nesigurnost. Kada nekog ne znate onda vam se lako razviju misli, sumnje, strahovi, šta li hoće, šta li planira.Zašto potenciram pitanje RTS-a? Zato što bi RTS trebalo da bude glavna poluga, glavno sredstvo našeg međusobnog upoznavanja, gde bismo zapravo preko tog medija, a kao što je i naša uloga u Narodnoj skupštini, zapravo se približili jedni drugima, jer ljudi koji su sigurni u svom identitetu nemaju strah da se otvore prema drugima, nemaju strah da ponude svoje kulturne, svoje etičke i sve druge resurse drugima, a onda, sa obe strane.Zapravo, to međusobno upoznavanje to je smisao, to je kulturno-civilizacijski smisao odnosa, da te naše posebnosti u koje baštinimo na određenim kulturnim matricama, duhovnim, verskim matricama, pogotovo kada smo mi ovde u pitanju, dakle, hrišćani i muslimani, odnosno pravoslavci i muslimani. Tu takođe postoji veoma bogat osnov za saradnju, veoma bogat bogat temelj i snažan temelj za uspostavu saradnje. S jedne strane postoje mnoge srodnosti, one osnovne, etičke, one su zajedničke zato što su u pitanju monoteističke religije,

postoji ono što je različito, što se vremenom kroz verske i druge koncepte razvijalo u različitim oblicima i to apsolutno ne škodi. Ono u čemu smo različiti, hajmo jedne druge poštovati, hajmo uvažavati, bez toga da pokušamo da se vrednosno nadgornjavati.Možemo se mi vrednosno takmičiti, nije loše da postoji ni unutar ili interkulturno ili međukulturno takmičenje, ili međuetničko takmičenje, ali ne na način da jedni drugima omalovažavamo identitet posebnosti, da kažemo to vaše ne valja, ovo naše je dobro, to je nedoraslo, to je infantilno. Ljudi koji se verbalno pokušavaju nadgornjati jedni drugima negirajići onog drugog to je detinjasto, tako deca rade. Deca kada se raspravljaju oni kažu - to tvoje ne valja ništa, ovo moje je bolje.Pametni ljudi, odrasli ljudi, zreli ljudi, normalni ljudi to ne rade. Zato jeste potrebna interkulturna, da kažem, utakmica. Ona daje na dinamici, ali ne na način međusobnog vređanja, negiranja i nepriznavanja. Naprotiv, nego na način međusobnog uvažavanja.Ali, hajmo se takmičiti u dobru. Hajmo se takmičiti ko će više učiniti dobra onima oko sebe, onima dalje, svojima, onim drugačijima, onim kojima pripadate, onima kojima ne pripadate. Verujete, to je pitanje kulturnog kvaliteta.Svi znaju hvaliti sebe, to je nizak nivo komunikacije. To je u instinktu čoveka da sebe smatra boljim od drugog, ali pohvala sebi, znate i sami daje nizak nivo komunikacije i vrednovanja. Kada pohvalite sebe niko vam ne veruje. Hvalisavce niko ne voli. Negirati drugoga isto je instinkt, to nije vrednosni sud.Zato nam je potrebno da mi zapravo pravimo našu međukulturnu, pa i međuversku, međunacionalnu, da ne budem pogrešno shvaćen, utakmicu, ali evo tačnije, dinamiku na kvalitetu. Hajmo se takmičiti ko će kome više dobra učiniti, ko će biti dobročinitelj prema onome drugome, jer samo ukoliko vas pohvali onaj vaš komšija, onda to vredi.Znate, ranije, uvek kada su hteli saznati informacije o nekome niko nije išao da pita onoga, čak ranije kada su se oni starinski brakovi uspostavljali, dogovarani, dakle išlo se uvek u komšiluk da pitaš kakav je ovaj, kakav je momak, kakav je otac, kakva je majka. Zašto? Pa, ako iz komšiluka posvedoče da ste dobri, onda to stvarno jeste, to je ono pravo, to nama treba, da se mi jedni drugima dokazujemo po dobru, po dobronamernosti, po kvalitetu odnosa, po dobročinstvu.Istina, imamo dve linije ili dve trake nasleđa. Jednu koja je dobra u pogledu međukomšijskih odnosa ovde na Balkanu drugu koja je eskalirala u raznim ratovima i koja predstavlja balast i teret za naše odnose i to, naravno, moramo lečiti. Moramo lečiti tako što ćemo imati snage da valorizujemo sve to što se nekada dešavalo barem etički na isti način.Emotivno ne može na isti način. Nikada se žrtva emotivno ne može vrednovati jednako svoja i tuđa žrtva i to je iluzorno pokušavati, ali etički se može vrednovati žrtva i zločin na identičan način ako vam je stvarno stalo da budete pravedni i da pravedno kažete. Ukoliko nađemo tu etičku osnovu da žrtve i zločince tretiramo etički na isti način, da ne govorimo kako su jedni skuplji, drugi jeftiniji, to je neki temelj, to je baza na kojoj možemo da gradimo naše odnose.Zato su nam potrebni mediji. Posebno zato nam je potreban javni servis koji će korektno, jer jer je finansiran od građana, biti servis građana, ali servis svih građana i koji će omogućiti da preko te medijske kuće, zapravo, jedni drugima budemo bliži, da se upoznamo, prepoznamo, da jedni u drugima tražimo ono što je najbolje i da pokušamo čak i ona loša iskustva iz prošlosti ugraditi u temelje iskustva i znanja o tome kako ne treba i kuda vode pogrešni diskursi i pogrešni pravci.U tom pogledu, neophodno je izvršiti reformu RTS-a, postaviti na svoje mesto i naći načina da oni moraju vršiti svoju ulogu i svoj posao. Hvala. **Ivica Čekam da se javite.Da li se javlja još neki predsednik, odnosno ovlašćeni predstavnik pošto se izvestioci nisu javili?Znate,

da stigne koja je vezana za drugu temu, ali pre nego što ona stigne i kada nastavimo dalje, da samo pojasnim, pošto mi Veljko i Srđan kažu da ste možda razumeli da će danas biti glasanje, ja mislim da to nisam rekao. Ja sam rekao da će danas biti rasprava o ove dve teme, a da će glasanje biti, naravno, kao i uvek, sutra, posle razmatranja sledeće tačke dnevnog reda, odnosno Izveštaja o radu Agencije za energetiku. Čisto da to imate u vidu.Mi ćemo danas imati samo raspravu o ova dva kadrovska pitanja, ali to nisu samo kadrovska pitanja, nego su i teme koje su vezane za nadležnost ovih organa koje biramo.Sutra ćemo raspravljati o Izveštaju Agencije za energetiku i nakon toga će biti glasanje.Da

Poštovani predsedniče Narodne skupštine, poštovane dame i gospodo poslanici, danas na dnevnom redu sednice Narodne skupštine je Predlog kandidata za izbor članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije.Kao ovlašćeni predlagač, upoznaću vas u najkraćim crtama sa postupkom za izbor članova Veća Agencije, kao i sa predloženim kandidatima.Zakonom o sprečavanju korupcije, koji je usvojen u maju 2019. godine, propisano je da je Veće Agencije za sprečavanje korupcije jedan od dva organa za sprečavanje korupcije.Ovaj organ, koji čini pet članova, odlučuje o žalbama protiv odluka koje donosi direktor Agencije za sprečavanje korupcije, izuzev odluka o pravima i obavezama zaposlenih u Agenciji, primenu Zakona o sprečavanju korupcije, nadzire rad direktora Agencije za sprečavanje korupcije i prati njegovo imovno stanje.Članovi veća Agencije moraju da ispunjavaju opšte uslove za rad u državnim organima, imaju završen pravni fakultet i najmanje devet godina radnog iskustva u struci. Oni ne mogu biti članovi političke stranke, odnosno političkog subjekta, a kao javni funkcioneri podležu obavezama i zabranama koje su propisane Zakonom o sprečavanju korupcije, a mogu biti zaposleni izvan Agencije,

konkurs za izbor članova Veća Agencija za sprečavanje korupcije sprovodi Pravosudna akademija. Upravni odbor Pravosudne akademije obrazuje Komisiju za sprovođenje javnog konkursa za izbor članova Veća Agencije, koje je sastavljeno od tri člana, koji moraju da ispunjavaju sve uslove koji se po Zakonu o sprečavanju korupcije traže za članove Veća Agencije. Potom, Komisija za sprovođenje javnog konkursa sprovodi test u kojem se ocenjuju stručna osposobljenost, znanje i veštine i profesionalni integritet učesnika na javnom konkursu, koji su određeni u programu testa.Test se sastoji iz dva dela. U prvom delu testa proverava se osposobljenost, znanje i veštine kandidata za članove Veća Agencije. U drugom delu se ocenjuje njihov profesionalni integritet za obavljanje funkcija članova Veća Agencije.Učesnik na javnom konkursu za izbor članova Veća Agencije na prvom delu testa može dobiti najviše 100 bodova, dok se na drugom delu testa, koji se odnosi na profesionalni integritet učesnika na javnom konkursu za obavljanje funkcije člana Veća Agencije, učesnik na javnom konkursu ocenjuje se ocenama „položio“ ili „nije položio“.Učesnik na javnom konkursu koji je ocenjen ocenom „nije položio“ na delu testa na kojem se ocenjuje profesionalni integritet učesnika na javnom konkursu ne može biti predložen za izbor za člana Veća Agencije za sprečavanje korupcije.O prigovorima protiv odluka Komisije za sprovođenje javnog konkursa odlučuje Žalbena komisije sastavljena od tri člana, koju takođe obrazuje Upravni odbor Pravosudne akademije.Posle sprovedenog testa i okončanja postupka po prigovorima, Komisija za sprovođenje javnog konkursa za izbor članova Veća Agencije dostavlja ministru pravde rang listu kandidata prema uspehu postignutom na testu.Zakonom o sprečavanju korupcije propisana je dužnost ministra pravde da Narodnoj skupštini predloži kandidate za izbor za članove Veća Agencije za sprečavanje korupcije koji su na testu ostvarili najmanje 80 bodova. Ovakvim izbornim postupkom garantuje se objektivizacija izbora članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije i njihova nezavisnost u odnosu na organe izvršne vlasti.U skladu sa postupkom za izbor članova Veća Agencije, koji je propisan Zakonom o sprečavanju korupcije, Ministarstvo pravde, 22. oktobra 2020. godine, raspisalo je i objavilo javni konkurs za izbor članova Veća Agencije u dnevnom listu „Politika“, a u „Službenom glasniku Republike Srbije“ javni konkurs je objavljen 23. oktobra 2020. godine. Pored toga, javni konkurs je objavljen na internet stranicama Ministarstva pravde, Agencije za sprečavanje korupcije i Pravosudne akademije.Upravni odbor Pravosudne akademije na sednici održanoj 22. oktobra 2020. godine obrazovao je radi sprovođenja javnog konkursa Komisiju za izbor članova Veća Agencije i Žalbenu komisiju.Za članove Komisije za izbor članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije imenovani su: Branislava Apostolović, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji, Duško Milenković, sudija Vrhovnog kasacionog suda i predsednik Apelacionog suda u Beogradu i prof. dr Dobrosav Milovanović, redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu. Za članove Žalbene komisije imenovani su: Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji, Olivera Stanimirović, državni pravobranilac i dr Ivana Stevanović, direktor Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja.Na objavljenom javnom konkursu prijavu je podnelo 26 učesnika. Po isteku roka za podnošenje prijave na javni konkurs, Komisija za izbor članova Veća Agencije utvrdila je da su sve podnete prijave na javni konkurs bile blagovremene, dozvoljene, razumljive i potpune i da svi učesnici na javnom konkursu ispunjavaju uslove za izbor članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije.Jedan učesnik na javnom konkursu preminuo je u periodu od podnošenja prijave na javni konkurs do sprovođenja testa.Pravosudna akademija je 1. februara 2021. godine sprovela test na kojem su ocenjene stručna osposobljenost, znanje, veštine i integritet učesnika na javnom konkursu. učesnika na javnom konkursu nisu pristupila polaganju testa, dok je 23 pristupilo. Na testu je 19 učesnika na javnom konkursu ostvarilo najmanje 80 bodova, dok su četiri učesnika na javnom konkursu ostvarila manje od 80 bodova. Svi učesnici na javnom konkursu koji su pristupili polaganju testa, položili su deo testa na kojem se ocenjuje profesionalni integritet učesnika na konkursu.Jedan kandidat je povukao kandidaturu za člana Veća Agencije za sprečavanje korupcije. Komisija za izbor članova Veća Agencije objavila je 8. februara 2021. godine u 12.00 časova rezultate testa na internet stranici Pravosudne akademije. Protiv odluke Komisije za izbor članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije nijedan učesnik na javnom konkursu nije podneo prigovor Žalbenoj komisiji.Po isteku roka za podnošenje prigovora Komisija za izbor članova Veća Agencije dostavila je rang listu učesnika na javnom konkursu prema postignutom uspehu na delu testa na kojem se ocenjuje stručna osposobljenost, znanje i veština i dostavila je ministru pravde 12. februara 2021. godine. Istog dana rang lista je objavljena na internet stranici Pravosudne akademije.Imajući u vidu dužnost ministra pravde da predloži za izbor za članove Veća Agencije sve učesnike na javnom konkursu koji su na testu ostvarili najmanje 80 bodova predloženi su: Krsman Ilić - 100 bodova, Stevo Bajić - 100 bodova, Danica Marinković - 100 bodova, docent dr Miloš Stanković - 100 bodova,

Goran Gajić - 96 bodova, Maja Petrović - 96 bodova, Velimir Matković - 94 boda, Dragan Petković Anojčić - 94 boda, Zagorka Kolović - 94 boda, Ramila Lemajić Kišgeci - 92 boda, Saša Došan - 88 bodova, Bratislav Stanković - 86 bodova, Danja Matković - 80 bodova, Dragana Radovanović - 80 bodova.Biografije predloženih kandidata već su vam dostavljene u materijalima.Na kraju, želim da vam se zahvalim na ukazanoj pažnji i izrazim nadu da će Narodna skupština u danu za glasanje izabrati članove Veća Agencije za sprečavanje sprečavanje korupcije, čime će se stvoriti uslovi za njen nesmetani rad. Hvala. Hvala, ministarka.Pošto smo već započeli diskusiju predsednika, odnosno predstavnika poslaničkih grupa, idemo dalje.Reč Hvala, predsedniče.Uvažena ministarko, poštovane koleginice i kolege, dozvolite mi da na samom početku ponovim i još jednom naglasim da je za Socijaldemokratsku partiju Srbije borba protiv korupcije suštinski važna i preduslov je stvaranja boljeg društva, društva šansi u kom će građani moći da ostvare u institucijama svoja ljudska i građanska prava, bez obzira na socijalni položaj. Dakle, dosledna borba protiv korupcije i njenih uzroka naravno suštinski je važna za celo društvo i napredak zemlje.Glavni zadatak i posao Agencije za sprečavanje korupcije, između ostalog, jeste i sprečavanje i prevencija, naravno uz kontrolu imovine i prihoda političara, sprečavanje gomilanja funkcija, sukoba interesa, prijavljivanje onih koji zloupotrebljavaju svoju funkciju u političke i lične svrhe itd, itd.Zadatak članova Veća koje danas biramo jeste da obezbede da Agencija valjano obavlja svoj posao, naravno, da kontroliše i proverava imovinu i direktora Agencije i odlučuje i nadzire odluke koje on donosi i u žalbenom i u svakom drugom postupku.Osnaživanje regulatornih tela i istrajavanje na njihovoj nezavisnosti kako bi opravdali i svrhu zbog koje su i formirana takođe je ključno važno. Uz nezavisno pravosuđe i jačanje institucija to je, sasvim sam uverena u to, jedan od sigurnih načina da se iskoreni korupcija, da normalni ljudi žive normalno, da Srbija konačno bude još snažnija, demokratska građanska država sa punopravnim članstvom u EU.Korupcija, EU.Korupcija, kao što svi znamo, o tome smo nedavno razgovarali kada smo u ovom Domu razmatrali i Izveštaj Agencije za borbu protiv korupcije, predstavlja ozbiljnu pretnju po temeljne demokratske vrednosti, ljudska prava, vladavinu prava, a robna neravnopravnost dodatno pogoršava stanje u toj oblasti.Mnogobrojna istraživanja su rađena među građanima o percepciji korupcije i ono što građani očekuju i kako oni vide borbu protiv korupcije jeste da bi te slučajeve trebalo istraživati odlučnije, da bi trebalo obezbediti zakonsku zaštitu uzbunjivača, pojednostaviti procedure i pomoći sudovima da efikasnije procesuiraju ta krivična dela.Nije dela.Nije lako ni jednostavno sagledati sve činioce koji doprinose rastu korupcije u bilo kojoj zemlji na svetu, bez obzira na njenu demokratičnost i razvijenost, naročito ne u zemljama u razvoju. istraživanja su do sada globalno pokazala da su to slaba državna administracija i političke institucije i zato smatram da je upravo jačanje institucija jedan od sigurnih načina ka sprečavanju i smanjivanju korupcije koliko god je to moguće.Kao društvena pojava korupcija je stara koliko i društvo i o njoj se alarmantno govori kada su ispunjena dva uslova. Prvi je da u zemlji postoji dovoljno slobode da se o korupciji može govoriti, pisati, da se ona može istraživati i da mediji o njoj mogu slobodno izveštavati. Drugi uslov je kada postane jako masovna, kada prožme sve institucije društva i države i kada ometa normalno funkcionisanje pravnog i moralnog poretka.Korupcija ne bi bila ni toliko stara, ni tako iskorenjiva da nije tesno povezana i sa ljudskom prirodom. Ljudska priroda je u izvesnom smislu podložna korupciji i slaba u prevladavanju egoizma. Biti sebičan i agresivan ne zahteva mnogo truda, osim da pratimo te instinkte instinkte ljudske. Međutim, izazov je suprotstaviti im se, izazov je savladati ih.Živeći u društvu, u modernom društvu, u kakvom mi danas živimo, čovek je izložen mnogim iskušenjima i malo je onih koji će priznati kao Oskar Vajld da svemu mogu da se oduprem osim iskušenjima.Želim, zapravo, ovim da upozorim na žilavost i širinu i korupcije i kriminala koji su usko povezani i da još jednom podsetim sve nas da je reč o borbi protiv jednog društvenog zla koje razara zajednicu, poništava ulogu pravnih i moralnih normi, ugrožava i javna dobra i egzistenciju većine ljudi.Korupcija cveta kada je opšte ili javno dobro bez jake zaštite. Državne finansije, državna imovna, prava su meta u koju ciljaju i organizovana korupcija i organizovani kriminal.Dozvolite mi da sada ovde napravim jednu malu digresiju, kada korupcija dobije enormne dimenzije, kada prodre u sve službe, institucije, ustanove, kada uđe jednostavno u sve pore društva nastaje ubrzano truljenje svega. Odmetnuti delovi policije počnu da najpre sarađuju sa kriminalcima, a zatim i da ih sami organizuju. Odmetnuti delovi carinskih službi najpre sarađuju sa švercerima, a onda i sami organizuju šverc. Sudstvo, zdravstvo, prosveta, posebno privreda potpadaju pod uticaj organizovane korupcije, a linija između organizovane korupcije i organizovanog kriminala je izuzetno tanka. Tada nastaje simbioza normalnih, pod znacima navoda, i patoloških pojava i jako je teško u takvim uslovima boriti se udruženo i protiv korupcije i protiv kriminala.Zato je važno da u započetoj borbi učestvuju svi, ne samo državne strukture, ne samo država, nego da građani najšire moguće podrže tu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Važno je da se ta započeta borba ovog puta dovede do kraja, da se vidi ko je i do kog nivoa tačno u državnim strukturama zloupotrebljavao sistem i iskorišćavao ga.Država mora da pokaže da je jača od bilo koje mafijaške ili kriminalne grupe i da se tako pošalje jasna poruka da se niko ne isplate načini organizovanja i načini delovanja koji nanose nemerljivu štetu i stabilnosti i budućnosti i razvoju društva u celini i cele zemlje.Još i cele zemlje.Još jednom ponavljam i apelujem na sve, na celo društvo da podržimo tu borbu i, naravno, bilo bi dobro da se ta borba ne vodi kroz medije, kroz medijska suđenja, curenja informacija, već da se ona vodi isključivo u institucijama sistema.Naime, i borba protiv korupcije potvrđuje na izvestan način tezu da svi moramo još posvećenije i odgovornije da obavljamo posao koji su nam građani poverili i da kontrolišemo, koristeći svoju nadzornu funkciju, sve institucije kako u budućnosti ne bismo imali situaciju i kako bismo prestali da budemo društvo u kojem kriminalne grupe, uz pomoć pojedinaca iz državnih struktura, misle da su svemoćne i nedodirljive.Videli smo da je kriminalna hobotnica duboko pustila svoje mnogobrojne pipke i u institucije države, nažalost, i u sport, i u javna preduzeća, i u politiku, ali nažalost i u političke stranke. Borba protiv kriminala za bezbedno i pravedno društvo u kome građani veruju svojoj državi i njenim institucijama mora biti veća od svih nas zajedno i mora biti iznad politike.Nije normalno da živimo u društvu u kojem, kao što smo to imali prilike da vidimo ovih dana u medijima, jedan od bivših načelnika SBPOK-a prebija ljude na ulici. Nije normalno, složićete

koji bi, ne samo da postanu kriminalci, već da organizuju kriminalne grupe i koji, kao što smo videli, van svog radnog vremena obezbeđuju kriminalne grupe i mesta na kojima se te grupe skupljaju i rade rade i čine monstruozna zlodela.Pitam se šta je u glavi onih pripadnika bezbednosnih službi koji za 50 ili 100 evra izdaju i državu i građane i sebe i uniformu? Pitam se čemu uče svoju decu? Nedostojni su i posla i uniforme. Tome se apsolutno mora stati na put i u toj borbi moramo ovog puta ići ići do kraja.Istina, s druge strane, država mora da obezbedi sve adekvatne uslove za rad policije i adekvatnu naknadu za posao koji obavljaju, a složićete se da je to u ovom trenutku najteži i najodgovorniji posao u Dakle, obezbediti dovoljne prihode da ne moraju pored policijskog posla da rade još jedan ili dva, kako bi izdržavali i prehranili svoje porodice.Ministarstvo pravde dostavilo nam je predlog kandidata za izbor članova Veća na kome se nalazi 19 kandidata koji su, kao što ste već i rekli, ostvarili dovoljan broj bodova na testu. Neki od kandidata već su dobro poznati javnosti i ja neću apostrofirati ni jednog njih. Pomislila sam u trenutku spremajući se za ovu sednicu da bi bilo dobro kada već biramo članove regulatornih tela da, kao i sudija i tužilaca, da možemo te ljude da vidimo, da sa njima porazgovaramo i neposredno ih upoznamo pre nego što im poverimo određeni posao i izaberemo na funkciju.S jedne strane, mi smo kao parlament odgovorni za njihov rad i ukoliko se ispostavi da neko od njih nije u neposrednom poslu dao svoj maksimum, mi u većini slučajeva ne poznajemo kandidate o kojima o kojima odlučujemo, osim ukoliko oni nisu već bili ranije eksponirani u javnosti.Vrlo je teško i nezahvalno preuzeti na sebe odgovornost za njihovo postupanje kada ih izaberemo, a sa druge strane nemamo pravo ni da prejudiciramo i pretpostavljamo njihov učinak i kvalitete. Zato ste vi tu. Ministarstvo je preuzelo tu odgovornost, merodavno utvrdilo i na listu od 19 kandidata, od kojih ćemo mi izabrati pet, uvrstilo sve one koji su odgovorili adekvatno i stekli neophodni minimum na testu.Veće po zakonu je trebalo da počne da radi još 1. septembra prošle godine. Do tada su članovi Veća morali biti izabrani. U obrazloženju predloga koji ste nam uputili navodi se da je konkurs za pet članova Veća raspisan 22. oktobra. Dakle, istog dana kada smo ovde ukazali poverenje i celoj Vladi da obavljate taj odgovoran posao ministarke pravde. I za to sve pohvale.U danu kada ste izabrani na funkciju, ministarstvo je raspisalo konkurs. Prijave je podnelo 26 učesnika. U međuvremenu jedan od učesnika je preminuo, dvoje nisu pristupili polaganju testa, tako da je test koji je sprovela Pravosudna akademija 1. februara, polagalo njih 23. Vidimo da je 19 ispunilo minimalni broj poena, odnosno više od 80, a na objavljeni spisak kandidata nije podneta ni jedna žalba, što je takođe, važno.Na čelu Agencije je direktor koga prema zakonu bira to petočlano Veće, koje kasnije odlučuje i o žalbama i odlukama direktora, zauzima načelne stavove o radu Agencije, kontroliše njen rad itd. itd. Ono što hoću da kažem budući da je Veće trebalo da počne sa radom 1. septembra. Ne samo da nije počelo da radi, već biramo članove Veća tek sada, na ovoj sednici. Ono što hoću da kažem jeste da su javnosti i mediji bili zainteresovani za to pitanje. Obraćali su se ministarstvu. To sada,

koristi u vašem budućem radu, jako je važno da javnost bude obaveštena i dobije odgovor na pitanja koja postavlja posredstvom medija.U ovom slučaju nije bilo adekvatnog odgovora Ministarstva pravde. Čini mi se da je ovo dobra prilika da napravimo jedan mali zajednički napor i trud i da ubuduće adekvatno i blagovremeno obavestimo građane o svemu što se tiče njih, naročito o onim pitanjima u kojima pokazuju i izražavaju svoj interes.Nije strašno ni reći i priznati da nema adekvatnog i racionalnog odgovora na neko od pitanja koje građani postavljaju, nije strano ni pogrešiti, ne greši samo onaj koji nikada ništa i ne radi, tako da mi se čini da je ovo zgodna prilika da vam i na taj način pružim još jednu, ako hoćete, i ličnu podršku u vašim naporima da odgovorno obavljate funkciju ministarke Dakle, jačanje Agencije za sprečavanje korupcije jedna je i od preporuka grupe zemalja za borbu protiv korupcije

pravim izborom i najboljim od 19 predloženih za funkciju člana Veća Agencije za borbu protiv korupcije. Hvala. **Ivica Dačić** Hvala.Reč ima narodni poslanik Đorđe Milićević. Izvolite. Zahvaljujem, uvaženi predsedniče.Poštovano predsedništvo, poštovana ministarko, saradniče, dame i gospodo narodni poslanici, dakle danas vodimo raspravu o dva važna regulatorna tela. Reč je o izbornim funkcijama koje se tiču i RATEL i Agencije za borbu protiv korupcije i to jeste naravno i obaveza i odgovornost Narodne skupštine Republike Srbije, kao što jednu odgovornost o svemu ovome kada je reč o Agenciji za borbu protiv korupcije imate i vi kao ministarka pravde.Ja ću najpre iskoristiti priliku i reći nekoliko reči o RATEL, o onome što je vezano za deo koji se tiče RATEL. Dakle, treba da izaberemo članove upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, odnosno RATEL i članove Veća Agencije za suzbijanje, kao što sam rekao, korupcije.Diskusija o regulatornim telima u parlamentu je i deo naše kontrolne funkcije kakva postoji u svim demokratskim društvima u kojima je rad svih institucija sistema, javne vlasti transparentan i dostupan javnosti, što je u našem parlamentu postala veoma dobra praksa.Mislim da je veoma dobra praksa i to da osim toga što razgovaramo o onome što jesu tačke dnevnog reda, uvek možemo da razmenimo mišljenje, da diskutujemo o temama koje su aktuelne, a tiču se i vašeg ministarstva i ministarstva ministarke koja je maločas bila ovde. Smatram prosto da to samo može biti i biti doprinos ne samo današnjoj raspravi, nego i budućnosti Srbije, budućnosti svakog građana Srbije, a naravno i efikasnijem radu i Vlade i vaših ministarstava pojedinačno.Takođe, izbor rukovodećih organa regulatornih tela predstavlja transparentnu proceduru i potvrđuje da se i zakonodavnim okvirom i parlamentarnom praksom približavamo evropskim standardima, što i jeste naš cilj.Govoriti o značaju rada ovih nezavisnih organa sada kada treba birati odgovorne ljude koji će rukovoditi njima samo potvrđuje značaj njihove društvene uloge, ali o tome da Narodna skupština ima veoma odgovoran pristup u ovom izboru u skladu sa svojim ustavnim i i zakonskim ovlašćenjima.U krajnjoj liniji, i parlament, kao što sam rekao, deli odgovornost za ovaj izbor i važno je da se na ne samo procesno već i suštinski bavimo odabirom koji će u narednom periodu obavljati ove odgovorne i ozbiljne funkcije, nadamo se na posvećen način.Upravljački tim RATEL-a, dakle, čine: predsednik, zamenik predsednika RATEL-a, tri člana Upravnog odbora. Mandatni period na koji se biraju je pet godina i njihov mandat je upravo istekao 3. marta ove godine, dakle pre šest do sedam dana. Neophodno je da izborom novog rukovodstva RATEL-a omogućimo njegov nesmetan rad, što ćemo i učiniti, nadam se, narednih dana, po završetku ove rasprave.U skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama organe RATEL-a bira Narodna skupština na predlog Vlade na osnovu sprovedenog javnog konkursa. Prema zakonskoj proceduri nadležno ministarstvo je Ministarstvo trgovine, telekomunikacija i turizma. Sprovelo je konkurs, a Vlada je utvrdila predlog kandidata za ove značajne dužnosti. Ovaj predlog je danas pred nama.Uz Predlog vladine odluke dostavljene su nam i biografije predloženih kandidata iz kojih, po mišljenu poslaničke grupe poslaničke grupe SPS, se vidi njihovo radno iskustvo i karijerna dostignuća. Biografije jesu zavidne, vidi se iskustvo u struci svih kandidata, govorim o kandidatima RATEL-a, i zato verujem da će, ako budu izabrani, opravdati poverenje koje će im parlament, nadam se, ukazati u Danu za glasanje, a time i naši građani ukazuju poverenje. Svojevrsno ogledalo funkcionisanja je i RATEL u veoma osetljivom sektoru elektronskih medija.Drugi dokument o kojem danas razgovaramo, dakle druga tema o kojoj danas govorimo, a vezana je za vaše ministarstvo, gospođo Popović, treba da odlučujemo o izboru članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije.Naime, prema novom Zakonu o sprečavanju korupcije, koji smo usvojili 2019. godine, a primenjuje se od septembra 2020. godine, organi Agencije za suzbijanje korupcije su: direktor i Veće Agencije.Veće Agencije je drugostepeni organ Agencije. Njegova ovlašćenja su da odlučuje o žalbama na odluke koje donosi direktor, da nadzire rad direktora i prati njegovo imovinsko stanje. Dakle, svojevrsna je i svojevrsna je i interna kontrola rada direktora. Veće zauzima i načelne stavove za primenu zakona, što je takođe od velike važnosti i značaja.Mi danas, dakle, govorimo, a narednih dana kada završimo raspravu treba da izaberemo pet članova Veća Agencije.Prema zakonskoj proceduri članovi Veća Agencije biraju se na osnovu konkursa koji raspisuje Ministarstvo pravde. Sprovodi ga Pravosudna akademija, kao što je maločas koleginica koja vrši selekciju kandidata na osnovu ispunjenih uslova i testiranja.Predlog kandidata koji su ispunili uslove ministarstva u formi predloga dostavlja Narodnoj skupštini, što je takođe ispoštovano u smislu procedure.Dakle, u Predlogu koji je pred nama vidimo više kandidata od broja koji se bira. U međuvremenu, na žalost, neko je preminuo. Jedan od kandidata, kao što ste rekli, je odustao.

Dakle, moraju biti dostojni funkcije i vršiti je na moralan, odgovora i, pre svega, zakonit način.Prema biografijama koje su predložene, mi smo sagledali biografije svih kandidata, vidi se da su u pitanju ozbiljni kandidati. Među njima su i oni sa dosta iskustva. Neki su poznati, neki manje poznati javnosti. Ne treba zanemariti nikoga, ni one kandidate koji su manje poznati javnosti, jer i oni imaju svakako svoje kandidate, raspolažu određenim kvalitetima i verujemo da mogu, takođe, uspešno da obavljaju ove funkcije.Među njima su, kažem, mlađi kandidati kojima takođe treba dati šansu, jer sistem se gradi i čuva prenošenjem znanja i iskustva. Tako se omogućava kontinuitet u radu, što je za Agenciju koja je nezavistan državni antikoruptivni organ od izuzetnog značaja i važnosti. Zato je spoj onih koji već imaju iskustvo u radu Agencije i nekih novih kadrova koje ćemo izabrati izabrati kroz nekoliko dana, ja se nadam već u četvrtak, najbolji.Naravno, prioritet svih prioriteta je moralni integritet kandidata o kojima danas govorimo.Koleginica Mihajlović je maločas govorila, i mislim da je u potpunosti u pravu, slažem se sa njom, deo odgovornosti, veći deo odgovornosti imate vi kao ministar pravde, ali jedan deo odgovornosti ima i Narodna skupština koja treba da bira kandidate. Pravosudna akademija je odradila svoj deo posla i prosledila spisak kandidata sa rezultatima testova koje su polagali.Ne bi bilo loše, možda, da u narednom vremenskom periodu razmislite o predlogu koleginice Nataše da i Narodna skupština preko resornih odbora ima priliku da porazgovara sa kandidatima, obzirom ipak da ima jedan deo odgovornosti u čitavom procesu, iako, ponavljam, proces koji je definisan, zapravo proces koji je učinjen u prethodnom periodu za nas tu nema apsolutno ništa sporno. Ali, prosto u periodu koji je pred nama ne bi bilo loše da razmislite o ovom ovu priliku, ovu raspravu o kadrovima Agencije za to da ponovo skrenem pažnju na značaj borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, a time i na značaj funkcije koju ima Agencija za suzbijanje korupcije, jer je jer je u njenoj nadležnosti jedan važan segment, a to je evidencija i kontrola imovine javnih funkcionera, sprečavanje akumulacije javnih funkcija i sprečavanje sukoba interesa vršenje više javnih funkcija. Dakle, sve informacije o javnim funkcionerima su potpuno transparentne, pa i podaci o imovini i načinu na koji je ta imovina stečena.Ovih dana počinje da se primenjuje Zakon o poreklu imovine koji smo usvojili pre nekoliko dana. Na jednoj od prethodnih sednica smo razgovarali o ovom zakonu. Takođe, na snazi je i Zakon za borbu protiv organizovanog kriminala. I ne samo da imamo pravne osnove da se sučimo sa najtežim oblicima organizovanog kriminala i korupcije, već postoji čvrsto opredeljenje i politička volja rukovodstva Srbije da se obračuna sa svim oblicima organizovanog kriminala.Najnovija dešavanja i krimogeno ponašanje organizovanih kriminalnih grupa koje su našle uporište u mnogim sferama društva, a ponajviše su se da tako kažem, ugnezdile u nekim sportskim organizacijama uzrokovali su odlučnu, beskompromisnu i efikasnu akciju nadležnih organa, pri čemu niko nije bio niti će biti pošteđen odgovornosti, na kojoj god funkciji se nalazio i na kojoj god funkciji bio.Savet za nacionalnu bezbednost, ostali organi bezbednosti, a time i Agencija za sprečavanje korupcije imaće još veće obaveze i odgovornost u otkrivanju i privođenju zakonu svih koruptivnih oblika ponašanja i krivičnih dela. Koliko daleko organizovani kriminal ide zavisi naravno od odlučnosti da mu se organizovano suprotstavi. Naša država je pokazala, a ovih dana konkretno dokazala da nema povlašćenih, da neće biti ustupaka, nema selektivnih akcija i pokazala je odlučnost da zaštiti i državu i građane.Mi

dakle, predsednik republike, Vlada Republike Srbije, nadležni organi, nadležne institucije delima, a ne rečima pokazuju da je jedan od šest ključnih principa i načela na bazi kojih je formirana Vlada Republike Srbije upravo borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. To devalvira pokušajem svih onih predstavnika tzv. elitne opozicije koji su kada je predsednik republike govorio o ključnim zadacima, ciljevima kojima će se baviti Vlada Republike Srbije rekli da je to sezonska predstava, da je za to potrebno nezavisno sudstvo, evo dela govore da nije sezonska predstava, a o nezavisnom sudsku znate, govore oni koji su birali sudije i tužioce preko svojih lokalnih partijskih odbora. Oni daju sebi za pravo da govore o nezavisnom sudsku u Srbiji.Mi

da je Tužilaštvo za organizovani kriminal odradilo odlično svoj deo posla. Nadamo se da će, i ubeđeni smo, da i u periodu koji je pred nama nastaviti da rade svoj posao kao i do sada. Na ovaj način Srbija pokazuje i spremnost i sposobnost da, pre svega, se građani Srbije osećaju sigurno.Niko nije jači od države. Ovo je dakle, definitivno, obračun po svaku cenu i taj obračun samo potvrđuje hrabrost i predsednika Srbije, celokupne Vlade Republike Srbije i naravno, nadležnih organa i nadležnih institucija.Dakle, potpuno jasne. Kada sublimiramo i sagledamo sve, ja naravno ne insistiram, i nemoguće je da nam vi saopštite detalje, i naravno, ne insistiramo na tome, to je na nadležnim organima i nadležnim institucijama, Srbija je uređena pravna država u kojoj funkcionišu nadležni organi i nadležne institucije. Verujemo u rad nadležnih organa i nadležnih institucija. Mi o tome možemo govoriti tek kada nadležni organi, nadležne institucije daju konačnu reč, konačan stav. Ali, želim da iznesem određene kvalifikacije za koje mislim da su potpuno vidljive.Dakle, ovde je jedna stvar potpuno jasna, narušen je ustavni poredak. Vi me ispravite ako sam u nečemu pogrešio. Narušen je ustavni poredak, nezamislivo je da se u jednoj državi 1.572 puta prisluškuje predsednik Republike, koji je legitimno izabran na neposrednim izborima i da se prati njegova porodica, i to samo sa jednim jasnim ciljem, zato ovo ističem, zbog cilja koji se želeo postići. Šta je cilj? Cilj je pre svega, destabilizacija destabilizacija Srbije i cilj je da se naruši stabilnost Srbije, jer predsednik je faktor političke stabilnosti Srbije.Dakle, jaka, ekonomski stabilna Srbija koja misli svojom glavom, ima svoj stav, Srbija koja vodi odlučnu i odgovornu borbu u odbrani nacionalnih i državnih interesa, Srbija koja je danas simbol novih vrednosti u regionu i faktor stabilnosti u regionu, Srbija koja vodi samostalnu spoljnu politiku i koja naravno, neće ulaziti u sukob i neće kvariti odnose sa tradicionalno prijateljski orijentisanim državama, jer, izvinite, u periodu kovida, mogu predstavnici EU da se ljute, ali to su činjenice, u periodu kovida, onda kada je bilo najteže, u martu mesecu, Srbija je mogla da se osloni na dve stvari. Prva stvar su sopstveni resursi, a druga stvar je upravo odnos sa tradicionalno prijateljski orijentisanim državama.Nemamo

ali nije lepo kada uporedite novogodišnju čestitku predsednika SAD sa čestitkom koju je predsednik Srbije dobio prethodne godine. Prethodne godine se govori o normalizaciji odnosa, za šta se Srbija zalaže, za dijalog, da kroz dijalog dođe do kompromisnog i pravičnog rešenja, a ove godine dobijamo čestitku o međusobnom priznanju. Što nijednog trenutka nije bila tema. Dakle, ovo pričam iz jednog prostog razloga da bi još jednom ukazao na izazove i na iskušenja pred kojima će Srbija nalaziti u narednom vremenskom periodu.U ovoj kontinuiranoj, odlučnoj, neselektivnoj borbi protiv kriminala i korupcije naravno da ćete uvek imati podršku poslaničke grupe SPS, naravno da je i celokupan parlament pokazao podršku u ovoj borbi. Mi smo pre nekoliko dana razgovarali o jednom veoma važnom zakonu, a to je Zakon o poreklu imovine i time, ponoviću, je napravljena jedna jasna potvrda političke volje. Uvek naglašavam političke volje, jer nas Evropejci stalno opominju da nema političke volje u Srbiji da se Srbija obračuna sa organizovanim kriminalom. Evo, jasna politička volja da Srbija želi i da se Srbija obračunava kontinuirano i odlučno i neselektivno, beskompromisno sa organizovanim kriminalom.Dakle, ono što je suštinski važno za Srbiju na jednoj strani cilj nulti stepen tolerancije kada govorimo o korupciji, a na drugo strani imamo jednu jaku sinergiju normativnu i praktičnu u borbi protiv korupcije.Ne znam odakle nervoza pojedinaca kada smo usvojili Zakon o poreklu imovine. Pretpostavljam da postoji opravdan razlog za to. Ja ne želim da prejudiciram, tu su nadležni organi, tu ste vi, tu su nadležne institucije, ali neće ovde biti, ne treba da se plaše oni, neće ovde biti selektivnih meta i nije tema zakona o kojem smo govorili da na pravimo prostor kako bi politički proganjali političke neistomišljenike. Ne, ovde je stvar da se oni plaše uređene i pravne države u kojoj će funkcionisati institucije sistema.Ako predsednik Srbije kaže želim da budem prvi predmet provere, i ako mi svi u ovoj sali kažemo da želimo da budemo predmet provere, danas dnevna štampa kaže da je tamo neki vlasnik "Krika", tako zove koleginice, vi ste u medijima, "Krik" jel tako? Taj "Krik" je nas prošle godine, ja sam obavljao funkciju potpredsednika zajedno sa gospodinom Arsićem, Marinkovićem, gospođa Maja Gojković je bila predsednik parlamenta, pa ispitali su nas uzduž i popreko. Šta su dobili sa time? Jesmo se mi plašili? Ne, rekli smo im – izvolite, nemamo ništa protiv. Odakle strah kod njih? Osim ukoliko postoji nešto što mi u ovom trenutku ne znamo.Takođe, Narodna skupština daje doprinos time što smo pre nekoliko dana izabrali sudije koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju i pred njima je veoma važan posao. prilikom izbora sudija koje smo prvi put birali na sudijsku funkciju, ja sam rekao da ja nisam pravnik i tada sam rekao da bi prof. dr Aleksandar Martinović kao vrstan pravnik, sigurno to bolje bolje govorio od mene i moj uvaženi kolega Toma Fila. Ali, znate, kada neko kaže da je pravda spora, ali dostižna, ja to sagledavam pre svega kao krajnju ideju. Suštinski je najvažnije da pravda bude efikasna i da bude brza. To je ono što mi očekujemo od Ministarstva pravde, od nadležnih organa i nadležnih institucija.Već sam rekao na koji način su birane funkcije, na koji način su oni koji danas govore o nezavisnom sudstvu birali sudije, birali tužioce uz pečate na jednoj strani predsednika partije, pa pečat partije, na drugoj strani potpis predsednika opštine, pa pečat predsednika opštine i to je bilo nezavisno sudstvo.Dakle, nezvanično izneću samo jedan podatak, neću da govorim danas o prošlosti, jer smatram da iz te prošlosti, od prošlosti iz prošlosti mnogo puta do sada sam rekao da se ne živi, ali treba da izvučemo pouke, da afirmišemo ono što je dobro, da gledamo sadašnjost i gradimo temelje nove budućnosti.Ali, iz prošlosti samo jedan podatak. Nezvanično,

da je do 2000. godine država bila jača i u situaciji da kontroliše podzemlje, a 2000. godine podzemlje kontroliše država. E, onda, nakon svega toga što se dešavalo posle 2000. godine sledi ta uspešna nazovite reforma pravosuđa, gde od 3.000 sudija 900 sudija 900 sudija ostaje bez posla.Završavam, gospodine Orliću, zahvaljujem.Što se tiče konkretno predloga koji se odnosi na vaše ministarstvo, mi ćemo kao poslanički klub, naravno, još jednom sagledati sve kandidate koje ste prosledili i glasati za one koji zavređuju pažnju i za koje smatramo da će na najbolji način obavljati ovaj posao. Zahvaljujem još jednom. **Vladimir Orlić** Zahvaljujem, gospodine Milićeviću.Reč ima ministarka Maja Popović. Hvala vam na prethodnom izlaganju.Želim samo da vas ispravim. Rekli ste – ustavni poredak u Republici Srbiji je narušen. Srećom, on nije narušen. Bio je pokušaj rušenja ustavnog poretka i on je sprečen fenomenalnom akcijom naših bezbednosnih službi. U toku su postupci koji se vode, predistražni i istražni, vezano za organizovani kriminal, koji nije imao za cilj samo vršenje određenih krivičnih dela koja su koruptivna i koja su lukrativna, nego, očigledno, sve ukazuje upravo na njihovu zajedničku želju ustavnog uređenja. Još jednom, da se zahvalim svim bezbednosnim službama koje su učestvovale u oštrom i odlučnom presecanju ovih kriminalnih aktivnosti.O detaljima ja ne mogu da vam govorim, imajući u vidu da o detaljima istražnih postupaka mogu samo uz dozvolu specijalnog tužioca, koju nemam u ovom trenutku, tako da vas molim da me ne pitate o daljim detaljima. Hvala. Hvala vama.Reč ima ovlašćeni predstavnik Poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Za našu decu“, Nevena Đurić. **Nevena Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.Poštovana ministarko sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, danas na dnevnom redu kao prvu tačku imamo Predlog odluke o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge i izbor članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije.Ja bih vas sve najpre podsetila da je RATEL nastao još 2005. godine i da su glavni zadaci očuvanje konkurentnosti tržišta, poboljšanje kvaliteta rada i veći stepen zaštite krajnjih korisnika.Kada govorimo o Agenciji za sprečavanje korupcije, tema o kojoj se danas toliko govori jeste sprečavanje korupcije. To je tema koja je visoko pozicionirana na listi prioriteta naše države, a to je istakao i sam predsednik Aleksandar Vučić, kada je najavio oštru i beskrupuloznu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.Ukoliko

Vi ste tada imali korupciju na najvišem državnom nivou od strane ljudi koji su protiv tih pojava trebali da se bore.Najbolji primer za to je čovek koji je jedno vreme bio ministar u Vladi, a nakon toga gradonačelnik i preko svojih privatnih firmi profitirao do te mere da je praktično iskoristio taj položaj na kome se nalazi, tačnije, profitirao je u vreme kada se nalazio na najodgovornijim državnim funkcijama. Reč je, i to je već svima potpuno jasno, o Draganu Đilasu.Kriminal i korupcija su pojave protiv kojih država treba da se bori, a ne pojave koje država treba da gaji, neguje i razvija. Takva Srbija je bila nekada. Danas je Srbija ozbiljna država koja se obračunava sa takvim pojavama.Najbolji primer i pokazatelj za sve to je hapšenje kriminalne grupe koje se nedavno dogodilo. To je jedna ozbiljna kriminalna grupa za koju slobodno mogu reći da je surovija od ozloglašenog Zemunskog klana za koji smo mi verovali da je nešto najmonstruoznije i najsurovije što je delovalo i što je postojalo na našim prostorima. Oni su svirepo ubijali, mučili i upravo tu vidite dimenzije zla sa kojim se Srbija suočila.Ono što je dobro je što istraga napreduje dobrim tempom, da konstantno dobijamo nova saznanja i dokaze, čime samo proširujemo i osiguravamo istragu. Ti ljudi jesu pritisnuti silinom dokaza, ali je sve to praćeno konstantnom medijskom hajkom i baražnom paljbom, pre svega protiv Aleksandra Vučića koji je najavio da će se oštro boriti sa kriminalom i korupcijom, ali i protiv članova njegove porodice, i to upravo od strane onih koji su dok su bili na vlasti blisko sarađivali sa ljudima iz kriminalnog miljea. Oni danas nisu na vlasti, ali očigledno žele da se po svaku cenu na vlast vrate. Silina pritiska se ogleda pre svega u činjenici da su pronađene snajperske puške, koje su bile namenjene nikom drugom do Aleksandru Vučiću, s obzirom da je to čovek koji je lično objavio rat mafiji.To je jasno svima, svima osim onih koji ne žele praktično sagledaju pravo stanje stvari. Recimo, poput Dragana Đilasa, koji je do grla ogrezao u korupciji, koji je 619 miliona prihodovao u svojim privatnim firmama, upravo u onom periodu kada je trebao protiv taj čovek u svojim medijima, zajedno sa svojim ortacima, poput Šolaka, konstantno ismeva čitavu ovu kampanju i pokušava da je obesmisli, pa u svojim medijima sprovodi i kampanju u kojoj se praktično javnosti zabranjuje iznošenje dokaza

bismo shvatili zaista ozbiljnost situacije, mi imamo taj podatak da je predsednik Republike Srbije prisluškivan, ono što je dokazano, 1.572 puta. I Ministarstvo unutrašnjih poslova o tome poseduje dokaze. Još strašnije je što su u celu priču umešani i neki ljudi, kriminalni ljudi unutar same policije. Bitno je da postoje dokazi, da su prosleđeni tužilaštvu i da mi očekujemo u narednom periodu epilog čitavog događaja.Svi ti koji su nezakonito prisluškivali predsednika, koji su predsednika nezakonito pratili i, nažalost, nisu našli nikakav sporan niti inkriminišući dokaz u vezi sa celom tom situacijom, najbliži su saradnici tajkuna i tajkunskih medija u kojima se konstantno vrši hajka protiv predsednika Republike Srbije i protiv njegove porodice.To mislim da je dobro pitanje i za RATEL, ali i za Agenciju za sprečavanje korupcije, koja treba da pruži maksimalnu podršku državi u jednoj ovakvoj situaciji, za predstavnike i jedne i druge agencije, pošto su to agencije koje se praktično bave izdavanjem dozvola u ovoj zemlji, da li se vi ikada zapitate ili se uopšte ne zapitatekako pojedini prekogranični kanali, medijski servisi i njihovi distributeri, i po nekom nepisanom pravilu to obično budu uvek jedni te isti ljudi, obavezno budu uključeni u ovakve procese?Ono što je zanimljivo je da hajku protiv svoje države vode i na međunarodnom planu, jer tobože non-stop nam govore o takozvanom medijskom mraku koji vlada u Srbiji. Praktično im je to samo paravan za zgrtanje para. Svoje carstvo samo proširuju, s obzirom da su nedavno i zvanično objavili da je u njihovom vlasništvu ono za šta smo mi već znali da je u njihovom vlasništvu, a reč je o jednim dnevnim novinama, o tabloidu „Danas“. Ali, oni će opet nastaviti da pričaju kako u Srbiji vlada medijski mrak, kako oni nemaju ni sekunde prostora u medijima. To se prosto kosi sa zdravim razumom, ako vi imate na umu činjenicu da imate toliku koncentraciju medija u rukama upravo jednog tajkuna.Opet pitanje za sve iz pomenutih agencija koje se bave dozvolama šta je legalno, šta nije, šta bi trebalo da bude dozvoljeno, a šta ne, jeste da treba da uzimaju u obzir da to što svi ti mediji rade, oni rade kršeći novinske kodekse, sve ono što nalaže struka, elementarnu pristojnost krše i krše odnos prema istini.Pravi primer nepoštenog poštovanja i kršenja zakona jeste korišćenje tuđe infrastrukture, a upravo smo to mogli da vidimo na primeru SBB-a, SBB koristi električnu energiju svojih korisnika za funkcionisanje i isporuku signala kablovske televizije, koju im naplaćuje. Praktično potrošači na čije brojilo se priključuje uređaj SBB sami tim plaća uvećan račun za električnu energiju, a plaća i uslugu za to što ima to što ima kablovsku televiziju. Određeni stručnjaci su napravili proračune da je za 20 godina SBB na taj način prebacio troškove direktno na građane Republike Srbije koji prebacuju iznos od 36 miliona evra, a pri tom da napomenemo i činjenicu da je tim SBB izbegao i sve one troškove koji se plaćaju prilikom priključka na električnu energiju ili prilikom kupovine strujomera.To je samo deo lažnih vesti i afera koje oni plasiraju kroz svoje medije. Mi smo svi nedavno bili svedoci kako su pokušali da naruše naš sistem vakcinacije, gde je premijerka bila u prilici da da je primorana da se obraća vanrednom konferencijom za medija i da demantuje koje kave nebuloze i spinove. Vi dođete u situaciju da morate da trošite i rad, da uložite praktično i rad, i trud, i energiju da biste demantovali nešto što samo za cilj ima miniranje i rušenje svakog uspeha Republike Srbije.Onda su ti isti mediji kontradiktorni, pa u jednom tajkunskom portalu nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost i nakon održane konferencije za novinare u jednom od pomenutih tajkunskih medija navodi se da nema ništa od šoka za Evropu, u smislu da ništa nešto bitno, veliko, značajno nije izrečeno. Na drugom portalu takođe u vlasništvu tajkuna navodi se da su objavljene uznemirujuće i sramne fotografije.Totalno je nebitno da li to što oni pričaju ima smisla ili ne. Oni imaju samo jedan cilj, a to je napad direktno, na predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Takvi će zapravo opet da nam sole pamet kako u Srbiji vlada medijski mrak, a zapravo imaju 50% tržišta kablovskih operatera, imaju onoliko televizija, imaju onoliko dnevnih i nedeljnih novina. I baš ti isti će biti platforma za objavljivanje lažnih vesti proti predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i protiv članova njegove porodice.

crtate metu na čelu. To su pitanja kojima vi iz agencija treba da se bavite.Kao što vidite mi u državi koja je ovako ozbiljna danas, koja nije privatna firma kao što je nečija privatna firma, kao što je to nekada bilo, mi koji se bavimo politikom možete videti da se mi time danas zaista ozbiljno bavimo. Ali, time treba da se bavite ozbiljno i vi i agencije i sud i tužilaštvo i zaista smo odlučni u nameri da ovu priču isteramo do kraja i da ne ostane ništa što je nerazjašnjeno i nedorečeno.Razliku ćemo pokazati time što Srbija danas ne sme da bude ni blizu Srbije kakva je bila nekada. Tu platformu za hajku i besciljne laži koje ne plasiraju samo tzv. mediji već i pojedinci koji se u svom životu ničim drugim ne bave osim ovakvim aferama.

pomenutih tajkuna bivšeg režima. Marinika Tepić radi u firmi Dragana Đilasa, zaposlena u kompaniji „Multikom“, a pri tom je on direktno plaća, a usput i glumi nekakvu potpredsednicu stranke. Za Lutovca kažu, njegovi iz redova, onih što se nekada zvalo Demokratska stranka, da je na platnom spisku, takođe pomenutog tajkuna. Miroslav Aleksić je već posebna priča s obzirom da je dobio pečat od države da je najobičnija lažovčina zbog svega što je izneo o predsedniku Vučiću.Izvori za sve ove laži su upravo oni koji su učestvovali i u progonu predsednika Aleksandra Vučića, koji su pripremali državni udar, i tu pre svega mislim na aferu „prisluškivanja“ koji su mu spremali snajpersku pušku. Jako je bitno, pogotovo za

koji je trebao da poveže sve institucije u Beogradu i koji praktično nikada nije počeo sa radom, zato što je to samo kap u moru, dubokom na stotine miliona evra svega onoga što je on zgrnuo za sebe, ali ne samo on nego i ljudi koji su radili sa njim.Isto tako, predstavnicima Agencije za sprečavanje korupcije ne sme da bude vrhunac interesovanja, to koliko je stotina hiljada evra, tačnije budžetskog novca proneverio Vuk Jeremić na svoja skupa putovanja, na luksuziranje na razne načine jer je i to kap u moru miliona koji su stigli od belosvetskih lopova i osuđenih kriminalaca.Danas je borba protiv organizovanog kriminala principijelna i beskompromisna. Sprovodi se do kraja i mi insistiramo da bude takva jer danas od te borbe praktično zavisi da li ćemo imati državu i kakvu ćemo mi imati državu.Ono što je najvažnije pre svega zbog građana Republike Srbije da razjasnimo još jednom šta je to što mi praktično branimo i zašta se borimo u celoj ovoj situaciji. Mi sada branimo našu državu, našu Srbiju, hoćemo li je imati, da li će ona postojati ili ne. Oni koji pokušavaju da uklone Aleksandra Vučića i to da ga fizički uklone s obzirom da su mu spremali snajper jer ni na jedan drugi način ne mogu da mu stanu na put, oni njega ne mogu politički da uklone s obzirom da je to čovek koji ima nikad veću podršku naroda, ti isti ljudi pokušavajući da uklone Aleksandra Vučića nama građanima Republike Srbije pokušavaju da oduzmu i vakcinaciju, po kojoj smo prvi u Evropi, što je neposredna zasluga i lični uspeh Aleksandra Vučića. Pokušavaju da nam oduzmu ekonomiju i da nam naruše ekonomiju koja je na tako visokom nivou zahvaljujući upravo Aleksandru Vučiću, reč je o stotinama hiljada novih radnih mesta. Pokušavaju da nam unište infrastrukturu na koju smo čekali po više desetina godina i tu mislim i na auto-puteve i na železnicu i na avio saobraćaj i sve one kliničke centre, domove zdravlja i sve one nove bolnice i nacionalno-tehnološke parkove. Bolje rečeno, pokušavaju da nam oduzmu život. Jednom rečju, pokušavaju da oduzmu sve ono što je napravljeno i urađeno u Republici Srbiji, ali pokušavaju da oduzmu i njenu budućnost.Ukoliko mi moramo da biramo između Srbije koja postoji sa jedne strane i koja je u prilici da obezbedi bolju i sigurnu budućnost za našu decu i otimačine za novac, za vlast, za moć, večito gramzivih, nezasitih pojedinaca kojima je Aleksandra Vučić nepremostiva prepreka u nameri ostvare ono što su naumili, tu dileme nema. Poštena Srbija je uvek uz svog predsednika Aleksandra Vučića, a poslanička grupa SNS je uvek tu u prvim redovima. Ono što je bitno da će poslanička grupa SNS u danu za glasanje podržati sve one predloge koji će na najbolji mogući način doprineti uspešnosti ove borbe. Hvala

Zahvaljujem.Poštovani narodni poslanici u skladu sa članom 27. i 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika, obaveštavam da će Narodna skupština danas raditi i posle 18,00 časova zbog potrebe da donese akta sa dnevnog reda današnje sednice.Nastavljamo sa prijavama za reč.Prvi

pred nama je danas najpre Predlog Odluke o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge i drugo, Predlog kandidata za izbor članova veća Agencije za sprečavanje korupcije. Odmah ću reći da će poslanička grupa JS u danu za glasanje podržati pomenute kandidate.Na samom početku kada govorimo o Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge, čini mi se da nije na odmet ponovo reći da je delokrug delovanja te Agencije veliki, ona se bavi bavi javne fiksne telekomunikacione mreže i usluge, javne mobilne telekomunikacije, regularne roming usluge, široko pojasni pristup internetu, distribuciju medijskih sadržaja, različite pakete usluga kao i tržište poštanskih usluga i ono što je, čini mi se, poseban zadatak, ne samo ove Agencije, nego čini mi se i svih nas, juče smo govorili o tome, dosta se priča u medijima o tome je zaštita građana.Pre

Dakle, to je jedan zadatak o kome zaista trebamo da mislimo u narednom periodu.Inače, kada je reč o poslovanju Agencije, ona je u prethodnom periodu bila uspešna, o tome govori činjenica da je u 2019. godini imala dobit od milijardu 90 miliona. Naravno, to je uplaćeno u budžet Republike Srbije.Isto tako pomenuo bih, da ne pričam o svim segmentima delovanja, ali pomenuo bih samo jedan segment delovanja te Agencije, to su poštanske usluge. Imali smo u 2019. godini, 59 poštanskih operatera i oni su ostvarili

govorim o ovoj temi, da kažem poseban akcenat bacio bih na saradnju RATEL-a i Ministarstva za trgovinu, turizam i telekomunikacije. Zašto to kažem? Pomenuo bih ovde dva značajna projekta, prvi izgradnja širokopojasne komunikacione mreže u seoskim područjima i drugi projekat „Povezane škole“.Kada govorim o prvom projektu, ništa novo neću reći, kada kažem da se mi iz JS zalažemo za ravnomeran razvoj sela i grada. Dobar primer je Jagodina, ali ovo pričam u svim segmentima i pričam o ovom segmentu o kojim danas govorimo.Zato u potpunosti podržavam izgradnju širokopojasne komunikacione mreže u seoskim područjima što je od ključnog značaja za uključivanje svih građana u digitalno društvo.Dakle, sa jedne strane, mladima donosi mogućnost savremenog obrazovanja, a sa druge strane, tamošnjim privrednicima daje, da kažem, mogućnost, boljeg i uspešnijeg poslovanja.Ovaj projekat je planiran i da se završi 2022. godine i u prvoj fazi uključeno je čak 600 naselja sa oko 90.000 domaćinstva.Drugi projekat „Povezane škole“ koje u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, predviđa sveobuhvatno unapređenje informaciono-komunikacione infrastrukture u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji.Dakle, Srbiji.Dakle, šta su ciljevi ovog projekta? Prvo, u suzbijanje digitalnog jaza, podizanje digitalne pismenosti i podizanje konkurentnosti mladih generacija i omogućavanje baze rasta IT industrije.Kada

kandidate.Srbija ide krupnim koracima napred, dakle, u svim segmentima iako je, vi znate prisutna svetska kriza zbog pandemije Kovid-19, Srbija ima rezultate u svim oblastima, dakle, privredni rast, sa jedne strane je najveći, sa druge strane nezaposlenost ispod 10%, sa druge strane, čak 60% svih investicija koje dolaze u region ide na Srbiju.Dakle, to govori o velikom poverenju koje Srbija ima u svetu. Ali, da bi se sve to nastavilo u tom smislu, da bi Srbija nastavila ekonomski da napreduje, da plate i penzije rastu, država mora imati nultu toleranciju na korupciju.Korupcija korupciju.Korupcija je bolest koja ugrožava čitavo društvo, da kažem, svako društvo u svetu. Zadaje snažan udarac ekonomije i uništava privredu i pravi nestabilno tržište.Sa druge strane, praktično zemlje u kojima cvetaju mito i korupcija,

Sa druge strane, institucije moraju biti jedinstvene i snažne u rešavanju problema sa kojima se suočava, ne samo naša zemlja, nego svako društvo u svetu.Na samom kraju, još samo da kažem da će poslanička grupa Jedinstvene Srbije u danu za glasanje podržati sve predloge koje smo danas imali na ovoj raspravi.Zahvaljujem.

predsedavajući, uvažena ministarka sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, pitanje rada i delovanja nezavisnih regulatornih tela je jako važno za sve građane, samim tim i za Skupštinu, za nas poslanike kao predstavnike naroda, budući da imamo i nadzornu ulogu u pogledu delovanja ovih jako važnih delova sistema.Kada je u pitanju rad Agencije za sprečavanje korupcije, moramo reći da je delokrug rada i nadležnosti ove Agencije jako važan i značajan. Znamo da je zakonom i predviđeno da organe ove Agencije i čine direktor i Veća Agencije, čije članove danas i biramo, značajno je to što članovi Veća Agencije imaju unutar same Agencije neku vrstu interne kontrole u pogledu poslovanja i delovanja direktora načina njegovog delovanja u različitim pravnim postupcima i tako dalje, i to je jako značajno.Sa druge strane, složiću se sa kolegama koji su ranije isticali da mi kao poslanici nemamo priliku da se upoznamo lično sa predloženim kandidatima, ali to prepuštamo svakako Ministarstvu pravde da ponese taj deo odgovornosti i ono što ćemo i mi, svakako kao poslanički klub, klub, podržati članove predložene za sastav Veća Agencije i na taj način očekivati da adekvatno, profesionalno, principijelno odrade svoj deo je pitanje koje je bukvalno pitanje koje se tiče svakog društva države. Danas u svetu nemamo državu u kojoj nema korupcije i to je nešto što je činjenica, ali se države razlikuju procentualno u pogledu zastupljenosti korupcije i sfera, generalno, društva u koje je korupcija zašla.To je problem koji je slojevit i gde nije dovoljan rad samo jedne rad samo jedne agencije, kao što je Agencija za sprečavanje korupcije, već je potrebno da celo društvo bude ujedinjeno u borbi protiv korupcije. To će se postići na nekoliko načina.Prvo je potrebno imati jako dobru koordinaciju između nadležnih organa institucija u pogledu borbe protiv korupcije, i u tome se mora biti principijelno i dosledno, što znači da bilo ko u ovom lancu sistema ima ima drugačiji pogled na korupciju ili da je imalo tolerantan na korupciju to će stvoriti dodatne probleme u društvu.Ono što smatram jako važnim u ovom momentu jeste podizati svest u društvu o štetnosti korupcije. To je jako važno, jer kad imate činjenicu da je u nekom društvu korupcija prisutna u svim sferama društva, to na neki način, nažalost, postaje deo svakodnevnice i deo normalnih pojava.To ne smemo nikako dozvoliti i tu upravo nadležne generalno, putem medijskih sadržaja svi zajedno moramo delovati na način da građanima prvo ukažemo na štetnost korupcije, da korupcija direktno šteti ekonomskom blagostanju zemlje i da će korupcija samo dovesti do toga da generalno životni standard svih građana bude niži, sa jedne strane.Sa druge strane, građani se moraju upoznati i sa da je bilo kakav vid učestvovanja u samom lancu korupcije, zapravo krivično delo i da ne sme biti u tom smislu ni prema sebi tolerantan, da sebi dozvoli da nekada u određenim momentima pospeši možda čak i ne znajući ili indirektno određeni lanac korupcije, a da to postane nešto što je normalna pojava. Dakle, podizanje svesti kod građana o štetnosti korupcije je nešto što je jako važno.S druge strane, lokalne samouprave su jako važna karika u tom lancu. Zbog čega? Pa, upravo se u lokalnim samoupravama, nažalost, građani ponajčešće i suočavaju i sa problemom korupcije i organizovanog kriminala i svim drugim društvenim devijacijama koje postoje u društvu i upravo su građani u tim, da kažem, manjim zajednicama nekada više izloženi tim negativnim uticajima, nego možda u nekom većem sistemu, gde je odlučnost u borbi protiv ovih društvenih i socijalnih devijacija znatno odlučniji.U tom smislu, lokalne samouprave takođe moraju mnogo više raditi na prevenciji i suzbijanju same korupcije. jedan otvoren, transparentan rad, otvorenost prema građanima u pogledu ponajpre budžeta, trošenja budžetskih sredstava kroz jedan, da kažemo, racionalan i odgovoran odnos prema budžetu, ali i transparentan odnos u pogledu dostupnosti informacija.Da bih bliže predstavila probleme koji u manjim zajednicama postoje, ja ću prosto ukazati, recimo, na činjenicu da se prava uzbunjivača u jednom momentu moraju jako ispoštovati i zaštiti u smislu kada neki građanin se odvaži da ukaže na korupciju, na određene malverzacije da se, prosto, adekvatno mora zaštiti i tu zakonski reagovati.Mi smo imali činjenicu da je u Novom Pazaru građanin, određeni aktivista, izašao sa nizom informacija o različitim malverzacijama u lokalnoj samoupravi. Nakon toga je on u sred bela dana bio pretučen u jednom lokalnom kafeu. Dakle, to su stvari koje se ne smeju tolerisati.S druge strane, jedan svežiji primer jeste upravo iz Sjenice, gde je određena grupa političkih neistomišljenika, očito, otela, kidnapovala direktora jedne škole i na taj način maltretirala, uzurpirala njegovo prava, a čini mi se da je izostala adekvatna reakcija nadležnih organa. Tu je saopšteno, bukvalno, dalje MUP preuzima nadležnost. Međutim, mora se pokazati u ovakvim slučajevima neselektivnost i jedna odlučna borba ne samo u Beogradu kao centru, već i u manjim sredinama

vama.Nisu svi narodni poslanici koji su se prijavili za reč trenutno u sali.Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Dame i gospodo narodni poslanici, meni je ovo nekako tema koja bi trebalo da se spoji sa REM-om. Znači, imamo korupciju, RATEL, REM, elektronske komunikacije, Šolaka u nekoj vrsti bekstva, neregistrovane medije koji koriste elektronske komunikacije

za slobodu medija, ali tu slobodu, svaka sloboda se ograničava zakonom. Mi danas imamo kompaniju

U reemitovanom programu emituje domaće reklame, u navodno reemitovanom programu, pa u pravim prekograničnim kanalima ubacuje i prekraja programe, ubacujući reklame i sve se to čini uz objašnjenje REM-a da se radi o o navodnom tehničkom smislu reemitovanja tako što se signal kroz kabl šalje iz Beograda za Luksemburg, iz Luksemburga iz Luksemburga za Ljubljanu, iz Ljubljane u Beograd i to kruženje signala, kako kažu iz REM-a, a RATEL izgleda nema ništa protiv, Agencija za sprečavanje korupcije samo posmatra sirote narodne poslanike, mada od našeg posla ima još lošijih… Dakle, sve se to posmatra, a Agencija za sprečavanje korupcije ne vidi očiglednu pojavu korupcije, posebno u REM-u, a možda i RATEL-u i ja verujem da su to ogromne svote, budući da taj biznis Šolakov vredi, po procenama „Bi-Si Partnersa“, negde 2,6 milijardi evra. Znači, mi nemamo problem, po meni, sa opozicijom, mi imamo problem sa ljudima koji se predstavljaju kao opozicija, a zastupaju Šolakov biznis koji košta negde 2,6 milijardi, a godišnje donosi prihod uglavnom u Srbiji od 500 miliona evra.Mi smo tu temu zapostavili. Znači, Agencija za sprečavanje korupcije misli da to nije neka tema. Ja pitam – ko kontroliše kontrolora? Recimo, Regulatorno telo za elektronske medije i ovo Regulatorno telo za elektronske komunikacije bi trebalo da budu kontrolor. Da li naši mediji zloupotrebljavaju tu vrstu slobode, odnosno da li su po našim zakonima registrovani ili ovde nastupaju kao piratski mediji, koriste elektronske komunikacije dosta nedozvoljeno? S tim u vezi, da podsetim da je SBB, čiji je vlasnik „Junajted grupa“, da li su oni vlasnici oko 30 prekograničnih kanala, koji su, uglavnom, piratski, virtuelni kanali, koji ovde navodno navodno reemituju program i ne podležu registraciji, ne podležu plaćanju taksi ni REM-u, ni RATEL-u, ni SOKOJ-u. Dakle, njih uglavnom izdržavaju domaći mediji i onda imate ljudi koji primaju plate zahvaljujući obavezama koje imaju domaći elektronski mediji i te plate i prihodi ovog Saveta Saveta REM-a, odnosno generalnog sekretara, izvršnog direktora i svih njih koji donose Šolaku novac, platu primaju isključivo zahvaljujući domaćim medijima koji finansiraju REM, a pri tome

Popović greška prilikom izbora, da ona nije stručnjak za elektronske medije, da je ona političar, da je bila u LDP-u, da je bila potpredsednik Skupštine, da je bila narodni poslanik, ja sam onda kvalifikovaniji i nezavisniji bio da budem član REM-a nego ona. Njen protivkandidat je bio Dragiša Kovačević i mislio sam da je greška da izaberemo, recimo, Juditu Popović za člana Saveta REM-a, jer sam pretpostavljao da će se vrlo brzo uklopiti u biznis koji je začet i koji je proširen za vreme vladavine stranke kojoj je ona pripadala.Uglavnom,

izvršni direktor… napišu mi da neće više da odgovaraju na moja pitanja – kako mi dozvoljavamo to divlje piratsko emitovanje, koje navodno oni smatraju reemitovanjem.Ja se malo raspitam, pročitam malo štampu, Goran Petrović, koji je meni odgovarao više puta, gle čuda, u Kragujevcu, tamo 1997. godine, zajedno sa Šolakom i Nenadom Jankovićem, zvanim Neša kauboj, osnovao KDS, a to je preteča SBB-a. SBB-a. Zamislite onda Šolaka i njegove navodno reemitovane programe kontrolišu Neša kauboj i Goran Petrović, koji su sa njim zajedno osnovali tu firmu u Kragujevcu dok je na vlasti 1997. godine bio Verko, evroljub, Veroljub Stevanović? Sada, zamislite, koza čuva kupus i još njeno jare ili sestra koza je kontroliše? To je gotovo nemoguća stvar.Proizvod toga je da mediji nisu slobodni. Uglavnom svi ti piratski mediji sebe smatraju slobodnim, a ja ih smatram preslobodnim. Dakle, nisu registrovani. Ja sam dobio odgovor regulatora iz Luksemburga, dobio sam odgovor da ti mediji jesu registrovani u Luksemburgu, ali ne emituju program. Kako neko reemituje program koji se ne emituje? Onda, gospođo ministarka, pošto ste bili u BIA, možete i da proverite, N1 nema PIB. Pitam ja njih – ljudi, hajde dajte mi PIB N1 televizije. Oni kažu - N1 televizija nema PIB, nema ga u registru APR, nema PIB, nema u registru elektronskih medija. Ukoliko neko tuži zbog neke lažne informacije, fake news, kako se to zove na engleskom, ukoliko neko neko tuži, onda mu odgovore da N1 televizija ne može da bude tužena strana, jer oni nisu pružalac medijske usluge jer nisu registrovani u Srbiji, već su registrovani u Luksemburgu. Ako ih tužite u Luksemburgu, oni kažu – jesu oni registrovani u Luksemburgu, ali Luksemburgu ne emituju program.Ja pitam – kako može da se reemituje nešto što se ne emituje, jer reemitovanje je istovremeno preuzimanje programa bez prekrajanja, izmena, ubacivanja reklama, rubrika itd, reportaža?

strana televizija. Čekajte, ako ste strana televizija, kako možete da koristite uopšte PIB domaće firme, a i da je slučajno „Adrija Njuz“ osnivač N1 televizije, u toj situaciji kada jedna firma osnuje drugu i ta druga mora da ima poseban PIB, ne može da koristi PIB svog osnivača.Međutim, to izgleda kod Šolaka može sve, u REM-u može sve. REM je posebna vrsta, RATEL je kao odvojen, i nemate nikakvu kontrolu tih komunikacija elektronskih, odnosno

itd. Oni bi trebalo da nalože operatoru da isključi te navodne svoje kanale koje je registrovao u Luksemburgu. RATEL bi tu mogao da pripomogne i da stručna lica komunikacijom utvrde da li je tačno da se u Luksemburgu ne emituje takav program, da ne dolazi izvorni signal iz Luksemburga, ono što je meni operator iz Luksemburga već odgovorio, a i Slovenci su na moje pitanje to potvrdili, da se takav program kakav se emituje u Srbiji, da se ne emituje u Sloveniji. Prema tome, ne može biti reemitovan ovde.Sada ovi iz N1 televizije mogu da zakukaju da sam ja protiv nezavisnih slobodnih medija, kako oni to tvrde. Opozicioni mediji nisu nezavisni mediji. Dakle, oni jesu opozicioni mediji i mogu da imaju bilo kakvu vrstu uređivačke politike. Mogu o nama da pišu i pričaju i emituju šta god hoće, vizuelno, tekstom, kako god hoće, mogu da napadaju vladajuću većinu, ali treba da se registruju. Treba da reemituju program, odnosno da ga emituju u Luksemburgu, a oni ga tamo ne emituju, jer bi onda tamo imali neke obaveze koje su izbegli u Srbiji, onda bi te obaveze imali u Luksemburgu. U Luksemburgu svi sigurno moraju da imaju PIB.Zamislite sada ovako, gospođo, da ja u Inđiji registrujem 30 navodnih elektronskih medija koji neće emitovati program za širu javnost. Emitovanje nije da ja u sobi pustim na kompjuteru program, pa kao, sada ga reemitujem negde. Ne, emitovanje je usluga medijska koja ide za širu javnost, znači, za sve oni koji žele to da vide. Zamislite da ja registrujem 30 kanala. I sada odem u Pariz, odem u London, u Berlin, u Rim, itd, zakupim neki prostor i počnem, navodno, da reemitujem program koji ne emitujem ovde i da napadnem, recimo, u ime slobode medija da napadnem Makrona, Merkelovu, njihove vladajuće partije itd. Zamislite, koliko bi oni dozvolili da ja, navodno, reemitujem tamo program. Vrlo brzo bi oni utvrdili, njihovi regulatori, vrlo bi brzo oni utvrdili da ja lažem, a koliku bi kaznu platio ja ili država, koja je pomagala takvu neku situaciju, mogu samo da zamislim.Umesto da mi tužimo kao država njih, svi su na moje ove dvogodišnje primedbe na takvu vrstu reemitovanja, mi smo dopustili da Šolak pokrene međunarodnu arbitražu, jer navodno je on oštećen. navodno je on oštećen. Poznavajući te međunarodne arbitraže, da on ima tehniku koju država ne može da upotrebi, jer sve mora da ide kroz javne nabavke i mora da ide na belo, dok kod njega postoje razne mogućnosti, poput ovih njegovih mogućnosti u našem REM-u, koje je nezavisno regulatorno telo. Izgleda su nezavisni samo od države i vladajuće većine, ali od Šolaka i Đilasa sigurno nisu nezavisni, ni Neša kauboj. Da, Nešu kauboja su premestili u RTS, nije više u REM-u. Bio je tamo sekretar, pa su ga onda premestili, Šolak je zamenio, stavio svog Todorovića, a svog Nešu kauboja poslao u RTS da pripazi na njegove biznise u RTS-u da može komotno da preuzima serije itd.Uglavnom, Šolakova imperija je nastala na RTS-u, na domaćim medijima, na eksploataciji Telekoma, strujnih mreža itd. Dve, tri godine ja upozoravam na to. Niko nije našao snagu da se, recimo, pokrene istraga oko pranja para, zato što svu pretplatu ili, recimo, istraga zbog sportskih prenosa na koje nemaju pravo, jer po zakonu najvažnije sportske događaje mogu da prenose televizije koje pokrivaju celu teritoriju Republike Srbije, imaju onaj pristup i na antenu itd, što sa njima nije slučaj. Ali, ti sportski prenosi na sport klubovima donose nove pretplatnike, donose višak reklame itd, i to reklamno tržište koje nezakonito uzimaju, ubacujući reklame u navodno reemitovane programe, što je zakonom zabranjeno, oni stiču prihode i tako uzimaju hleb regularnim televizijama na teritoriji Republike Srbije, što smanjuje njihovu slobodu, jer su onda zavisni od konkursa lokalnih samouprava zato što nemaju dovoljno prihoda od reklama, zato što im je reklamne prihode uzeo Šolak i Đilas i njihova ekipa.Zamislite obućara, recimo, ja sam obućar, Martinović vrši uslugu obućarske radnje i ja otvorim pored njega. On svoju registrovao u Srbiji, ja dođem tamo, donesem neko rešenje iz Luksemburga i kažem – e, ja uslugu pružam po ovom rešenju, on plaća poreze itd, ja ne plaćam ništa. Znači, automatski, ja uzimam njemu hleb.Tako je i sa ovim medijima. Ovi što su neregistrovani emituju reklame, uzimaju deo hleba domaćim kanalima i tako domaći kanali umanjuju svoju slobodu jer su zavisni isključivo od novca koji daje, u ovom slučaju nije država, čini mi se, postoje konkursi lokalnih samouprava, jel tako, gospodine Marinkoviću, i onda te lokalne televizije, svako zastupa svog šefa tamo. Tako dobijamo ove neke lidere koji nemaju nikakvu kontrolu, ove opštinske, lokalne, koji nemaju nikakvu kontrolu, jer mediji koji bi lokalni kritikovali njihov rad, jel tako, gospodine Martinoviću, bi završili na konkursu bez tih prihoda. Tako možemo da steknemo neke šefove, samovoljce itd.Mnogo toga ovi koji govore o slobodi medija, mnogo toga rade protiv slobode medija, rade za Šolakova tri aviona, za 500 miliona prihoda koji se ispumpavaju iz pretplate i prihoda od reklama. Znate li kako? Zato što domaćim kanalima, uključujući RTS, Pink, koji su najgledaniji, recimo, njihova gledanost ili gledljivost, kako god hoćete, je na ovim SBB-ima itd. 80% gledalaca gleda isključivo te programe. Te televizije domaće ne dobijaju nikakvu nadoknadu od pretplate koju ubira SBB, znači, koriste njihov proizvod za džabe. To je kao kad bih ja na pijacu izneo svoje poljoprivredne proizvode i dao nakupcu za džabe to, a nakupac, recimo, na svoje proizvode, koje naplaćuje skuplje, naplaćuje skuplje jer moje dobija besplatno. Tako i ovo, dobili su besplatno proizvode nacionalnih kanala i lokalnih kanala koje puste na SBB-u, a onda plaćaju N1, Novu S, Sport klubove u Luksemburgu, izbacuju pare u Luksemburg.Sad vas ja pitam, pitam sve nas – kako može SBB, odnosno „Junajted medija“, „Junajted grup“ da plati usluge koje ne postoje? Ako ne postoji emitovanje u Luksemburgu, a to kaže luksemburški regulator, ja godinama pitam – kako onda može neko da plati takvu vrstu usluge? To se zove uzimanje kapitala iz firme ili se zove pranje para, utaja poreza itd.Kad

strmoglavom gubitku, služe samo tako da mogu da puste plate ili ne znaš za šta služe, uglavnom duguju. Mi danima slušamo kako smo mi protiv slobode medija.Evo, ja sam 9. marta već važeće odredbe Zakona o elektronskim medijima dopunio pojašnjenjima šta treba da rade REM i RATEL u slučaju da se dešava ono što ja tvrdim, a u zakonu već piše šta je emitovanje, reemitovanje, što se ne dešava. Samo sam pojasnio šta su obaveze REM-a i RATEL-a, da urade da bi se operatoru naložilo da ukloni ne registrovane kanale, bilo čiji da su, i omogući slobodu medija, to izbaci, a ako ne izbaci da RATEL i REM zajedno sa ovlašćenjima koja imaju operatora privremeno isključe dok ne postupi po njihovom nalogu.Popisao sam i kazne za članove Saveta REM-a koji imaju veće plate, odnosno mesečne naknade nego što su poslaničke, da su u obavezi da ispune zakonske obaveze, a ako to ne urade da moraju da plate odgovarajuću novčanu kaznu zato što nisu poštovali zakon.Nadam se da će da će vladajuća većina, čiji strah razumem, zato što ovi galame, N1 televizija, glasnogovornik, nema ona najveće prihode, najveći prihod je „Sport klubova“ i „Grand televizije“. Tu najviše prihoda imaju sport i zabava, od reklama. Oni su samo megafon da galame kao na vlast, pa ako vlast krene da realizuje ovaj zakon – ne, to oni rade zato što mi galamimo na vlast. Znači, to su čuvari, psi čuvari, pod znacima navoda. Pas čuvar Šolakovog biznisa su: „Nova S“, N1, jer služe da galame, galame, galame, da privlače pažnju kako je, eto, vlast protiv njih, jer oni kritikuju vlast, pa evo sad je vlast krenula da im se osveti. Ne, poreski zakon i Zakon o elektronskim medijima moraju da se poštuju.U poslednje vreme,

ali ima i nekih koji su prekogranični, ali odjednom se pojavila neka družina koja ubacuje reklame. Recimo „Foks muvi“, Foksovi kanali, „Diskaveri“, „Histori“, odjednom reklame u prekograničnim kanalima, što je Zakonom o elektronskim medijima zabranjeno.U Zakonu o oglašavanju u članu 27. se kaže da ne mogu da ubacuju reklame strane televizije koje reemituju ovde program, što one čine. Odjednom vidite 900 sekundi u jednom filmu, samo u jednom filmu na „Foks muviju“, ja brojao, 900 sekundi da je samo po 10 evra,

pa oni emituju 10.000 neovlašćenih sekundi. Po 10 evra, 100.000, puta 365 dana, 36 miliona evra uzmu na prekrajanju programa prekograničnih televizija.Mi smo njih trebali smo njih trebali da tužimo, a ne oni nas. Pošto mi njih nismo tužili, očigledno da su oni izlobirali, kao što su izlobirali u Briselu neku konferenciju, pa se dozvolilo, što nije bilo dozvoljeno RTS-u, da bude vlasnik emisione tehnike i veze, jel tako, gospodine Martinoviću, morali su da razdvoje proizvodnju i emitovanje programa od emisione tehnike. Odjednom je posle toga Šolaku dozvoljeno da bude vlasnik, operator i da ima svoje kanale, a on se dosetio čak da ih ne registruje ovde, već da ih fiktivno registruje u Luksemburgu. Tamo ne plaća ništa, ovde ne plaća ništa. Ne možemo da ga tužimo, pare ispumpava plaćajući usluge koje ne postoje.Pitam – dokle, bre, više? Hajde da mi njih tužimo jednom i da vratimo ovom narodu pare koje je on oteo. Hvala. Hvala.